Um þessar mundir eru 150 ár liðin frá því að ritin Andvari og Almanak Hins íslenska þjóðvinafélags komu fyrst út. Þessara tímamóta verður minnst í dag hér í Skála og verður af þessu tilefni gert hlé á þingfundi kl. 15 í hálfa klukkustund

Virðulegi forseti. Ný gögn sýna að hæstv. atvinnuvegaráðherra og ríkisstjórnin höfðu í höndum minnisblöð frá sérfræðingum Stjórnarráðsins þar sem skýrt var varað við að leggja fram frumvarp um breytt veiðigjaldakerfi án vandaðrar greiningar og samráðs. Ítrekað var bent á að forsendur væru ótryggar, að gögn vantaði og að tillögur þyrftu að fá efnislega umræðu áður en ákvörðun yrði tekin. Það þarf mikinn ásetning til að hunsa slíka ráðgjöf og þrátt fyrir þessi varnaðarorð var frumvarpið í samráðsgátt í aðeins sjö virka daga. Gögn sem hagsmunaaðilar báðu um voru ekki afhent fyrr en eftir að umsagnarfrestur rann út. Minnisblöðin sem fjölmiðlar óskuðu eftir voru afhent mörgum mánuðum síðar og einungis eftir ítrekaðar beiðnir og úrskurð kærunefndar. Þetta hefur vakið áhyggjur um ferlið sjálft og sérstaklega meðal íbúa í sjávarbyggðum, sveitarstjórnarfólks og þeirra sem reiða sig á sjávarútveginn í atvinnu og afkomu. Þar var hvorki boðað til samráðs né veitt svigrúm til að koma sjónarmiðum á framfæri. Málið var knúið áfram í gegn án þess að hlustað væri á hagsmunaaðila eða sérfræðinga í stjórnkerfinu. Þegar formið er svona gallað skiptir efnið þá einhverju máli? Því spyr ég hæstv. ráðherra: Hvers vegna var ekki hlustað á sérfræðinga og hvers vegna var samráðsferlinu lokað áður en aðilar höfðu fengið þau gögn sem óskað var eftir?

Frú forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir fyrirspurnina. Ég verð að segja að mér þykir formaður Sjálfstæðisflokksins fara býsna bratt hér að tala um óábyrga stjórnsýslu. Staðreyndin er sú, eins og við þekkjum, að minnisblöð, ekki síst við við stjórnarmyndunarviðræður, eru unnin í miklum flýti, enda eru þau minnisblöð sem hér er vísað í sett fram með þeim fyrirvara að þörf sé á að framkvæma ítarlegri breytingar til að leggja mat á áhrif. Sú vinna hófst í ráðuneytinu eftir að ég kom þangað inn og samráðið hófst mjög fljótlega. Upplýsingar hafa legið fyrir. Ég er með mjög skýra tímalínu þess samráðs sem var í boði og það var brugðist við ákveðnum áhyggjum, vísbendingum, sem komu fram í minnisblaðinu. Til að mynda var talað um að leiðréttingin sem þetta er, leiðrétting fyrir almenning í landinu, leiðrétting á grunni veiðigjalda sem á að greiða fyrir afnot af íslenskri þjóðarauðlind

Uppsjávarsamanburðurinn — jú, við slepptum loðnu og við miðum við sama tímabil. Við fengum ráðgjöf hagfræðinga frá Noregi sem staðfestu að norska verðið væri markaðsverð. Það var því nákvæmlega tekið tillit til minnisblaðanna og í kjölfarið var farið í samráð með hagsmunaaðilum. Það var talað um það, frá upphafi þessa ríkisstjórnarsamstarfs, að við ætluðum að leiðrétta grunninn. Það var rætt við upphaf þingmálaskrár, það var rætt við framlagningu fjármálaáætlunar og það var rætt á fundum, formlegum sem óformlegum, við Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi og boðað til funda sem Samtökin mættu ekki á. Það voru lögð fram gögn, vissulega ekki trúnaðargögn, vissulega ekki þau vinnugögn sem við erum með í þinginu — og ég bara hafna þeirri heimtufrekju sem kemur fram hjá hagsmunasamtökunum þegar þau kalla eftir því að við birtum slíkar trúnaðarupplýsingar. Þau fá þær upplýsingar sem við eigum og við getum birt. Þessi leiðrétting stendur. Hún er vel unnin og hún er fyrir almannahagsmuni. Virðulegi forseti. Ég þakka hæstv. ráðherra svarið sem breytir þó ekki þeirri óvönduðu málsmeðferð sem hér hefur verið gagnrýnd með vaxandi þunga.

Það hefur verið mikið talað um, ekki síst af Viðreisn, nauðsyn sáttar um sjávarútveginn og traust í gjaldtöku af auðlindinni, en hvernig á sátt að nást þegar öllu virðist hafa verið stefnt í einn farveg frá upphafi og samráði aldrei raunverulega ætlað að eiga sér stað? Við í Sjálfstæðisflokknum erum reiðubúin að ræða úrbætur í málefnum sjávarútvegs en það verður að gerast með faglegum undirbúningi og gegnsæi. Hér hefur annað verið uppi á teningnum. Vegferð ráðherrans einkennist af óskýrleika, skorti á upplýsingum og þeirri ákvörðun að halda aðilum málsins utan við ferlið. Því spyr ég hæstv. ráðherra aftur: Telur hún raunhæft (Forseti hringir.) að byggja upp sátt með þessum hætti? Ef markmiðið er traust og samstaða hvers vegna var þá öllu hagað á þann veg að tortryggni væri nánast óumflýjanleg? Herra forseti. Aftur þakka ég fyrirspurnina. Sennilega er þá staðreyndin sú að við fulltrúar ríkisstjórnarinnar, sem ég tilheyri, og fulltrúar minni hlutans hér höfum mjög ólíka mynd af því hvað samráð er, sanngirni, traust og samráð. Ég minni á

annarrar en þeirrar að það átti að breyta hlutfallinu sem fór til þjóðarinnar úr 33% í 45%. Hvar var það samráð? Við fórum í leiðréttingu og það verður bara að hafa það ef hv. formaður Sjálfstæðisflokksins telur það ekki leiðréttingu þegar við ætlum að búa svo um hnútana að útgerðin greiði fyrir raunverulegt verðmæti fisksins í sjónum. Við fórum í það að leiðrétta verðið en ekki þá vegferð að segja: Úps, okkur vantar 5 milljarða í ríkiskassann. Skellum því á útgerðina. Við fórum í að leiðrétta reiknistuðulinn og þetta var niðurstaðan.

Veittur var örstuttur tími til athugasemda í samráðsgátt og þar þverbrýtur ríkisstjórnin sínar eigin verklagsreglur. Þar að auki virðist ríkisstjórnin beinlínis harðákveðin í að hafa að engu allar athugasemdir sem bárust í samráðsgátt og liggja fyrir ótvíræðar yfirlýsingar í því efni. Loks er engin minnsta tilraun gerð til þess að meta áhrifin á hag sveitarfélaga og sjávarbyggðirnar eða yfirleitt að ræða við þau sveitarfélög sem hvað mest munu finna fyrir áhrifum af hækkuninni. Með þessu virðist ríkisstjórnin staðráðin í að setja sjávarbyggðir hringinn í kringum landið í fullkomna óvissu. Frú forseti. Hvernig hyggst ríkisstjórnin tengja álagningu veiðigjalds við afurðaverð í Noregi? Hvernig munu hugsanlegar sveiflur í gengi norsku krónunnar spila þar inn í eða sveiflur í styrkjum og niðurgreiðslum í norskum sjávarútvegi til veiða og vinnslu spila þar inn í?

en svo merkilegt sem það er þá voru rangfærslurnar eiginlega fleiri þannig að mér er nokkur vandi á höndum. Það kemur skýrt fram í frumvarpsdrögunum sem hafa verið í samráði að það er brugðist við því að það geti verið gengissveiflur. Það er líka ástæða til að hafna þessari síendurteknu fullyrðingu um að vinnslur í Noregi séu almennt niðurgreiddar. Það er einfaldlega rangt. Ætlum við að halda áfram þeirri vegferð að skattleggja sjávarútveginn? Við erum að leiðrétta gjöld, við erum að fara að gera það sem ríkisstjórnum fyrri ára, fyrri kjörtímabila, hefur annaðhvort mistekist að gera eða þær hafa ekki haft nokkurn minnsta áhuga á að gera; á að gera; að tryggja að íslensk þjóð njóti raunverulegs verðmætis fiskauðlindarinnar. Þetta er staðreynd. Þetta er það sem lagt var af stað þegar veiðigjöld voru sett á og núna er verið að fara ofan í grunninn og þá kemur þessi staðreynd í ljós, að það vantar gríðarlega mikið upp á. Hvað varðar meint samráðsleysi þá vísa ég því einfaldlega á bug. Við höfum átt í samtölum við sveitarfélög, við höfum unnið greiningarvinnu. Og það er alveg rétt þrátt fyrir að við höfum mætt leiðréttingunni með því að hækka frítekjumarkið og þrepaskipta, sem kemur smærri útgerðum til góða, þá getur verið að það séu málefnalegar ástæður til að skoða það enn frekar og það er verið að skoða það núna í umsögnum. Ég ætla að enda á að leiðrétta enn eina rangfærsluna. Það er ekki þannig að meiri hluti umsagna sem kom inn, og þær voru fjölmargar, ríflega 100, hafi verið neikvæður. Það er óskhyggja stjórnmálamanns og stjórnmálaflokka sem standa ekki með þjóðinni í þessu mikla máli.

Ríkisstjórnin hefur sannarlega sýnt á spilin. Hún treystir sér greinilega ekki til að taka á útgjaldahliðinni. Í þeim efnum gæti hæstv. ríkisstjórn skoðað fjölmargar tillögur sem Miðflokkurinn hefur lagt fram um sparnað í ríkisrekstri.

boðar hækkun skatta á hjón og sambúðarfólk með niðurfellingu samsköttunar; hærri skatta á bifreiðaeigendur með kílómetragjaldinu; hækkun skatta á stærstu atvinnuvegina; skatt á ferðaþjónustuna og stórhækkun skatta á sjávarútveginn með fordæmalausu fyrirhyggjuleysi um allar afleiðingar. Kosningaloforð formanns Viðreisnar eru fokin út í veður og vind rétt eins og kosningaloforð Flokks fólksins sem fóru fyrir lítið.

en að ætla það að ríkisstjórnin skipti sér af kjarasamningum sjómanna og útgerðarinnar, mér finnst það býsna langt gengið. Ég ætla að leyfa þeim að sjá um það sjálf.

Hæstv. ríkisstjórn hyggst leggja til breytingar á veiðigjaldi sem til stendur að afgreiða á þessu þingi og þá með afbrigðum. Boðað var til blaðamannafundar nýverið þegar frumvarpið var birt í samráðsgátt stjórnvalda og málinu hampað sem miklu réttlætismáli. Búið væri að uppgötva að hér á landi væri ekki byggt á raunverulegu markaðsverði. Rétt skyldi vera rétt, lét hæstv. fjármálaráðherra hafa eftir sér. Í Morgunblaðinu í gær birtist frétt þar sem upplýst var um minnisblöð frá þáverandi matvælaráðuneyti sem kallað var eftir í stjórnarmyndunarviðræðum núverandi ríkisstjórnar. Þar kemur m.a. fram að sérfræðingar ráðuneytisins vara eindregið við þeim þáttum sem nú eiga að liggja til grundvallar á útreikningum veiðigjalds. Í greiningu á breyttri nálgun veiðigjalds er varað við því að líta til fiskmarkaðsverðs til stofns veiðigjalda á bolfiski, það sé einatt jaðarverð sem gæfi ekki rétta mynd af verðmyndun í heild til stofns veiðigjalds. Þar er einnig varað við því að miða við verð uppsjávarafla á norskum uppsjávarmarkaði en í Noregi sé verið að ákveða í gegnum sölusamtök í eigu útgerðar sem inniberi einnig hvata sem skekkt geta verðmyndun

Minnisblöðin, svo ég ítreki það og lesi einfaldlega upp sem í þeim stendur, eru unnin í flýti og sett fram með þeim fyrirvara það þykir þörf á að framkvæma frekari greiningar til að leggja mat á áhrifin. Sú vinna hefur átt sér stað síðustu vikur og mánuði í ráðuneytinu, tekið tillit til ákveðinna atriða sem komu fram við þessa leiðréttingu. jaðarverð, vissulega í botnfiski ef allar tegundir eru teknar inn. Það liggur til grundvallar minnisblaðinu. Við fórum þá leið að nota þorsk og ýsu, nægileg viðskipti á markaði hér til að staðfesta að það er markaðsverð. Uppsjávarfiskurinn, vissulega er samanburður að mörgu leyti flókinn. Við sleppum loðnu og við miðum við sömu tímabil sem var grundvöllur gagnrýninnar vegna þess að eins og þeir sem til þekkja vita er mismunandi virði í fiski eftir mismunandi tímabilum Við fengum líka ráðgjöf færustu norsku hagfræðinganna í þessari grein sem staðfestu að norska verðið væri markaðsverð. Það er lágt verð, vissulega, en síðan geta allir boðið í. Þetta er markaðsverð. Þetta er leiðin sem við fórum. En mér er líka ljúft og skylt að halda því til haga að í því viku- og mánaðarlanga samráði sem við höfðum við Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi þá spurðum við þau, þegar þau gagnrýndu þessa aðferð vegna þess að hún sýndi fram á leiðrétt verð sem hækkaði gjöldin sem þau greiða íslensku samfélagi: Þetta er besta leiðin sem við höfum til að nálgast raunverulegt verð, hafið þið aðrar leiðir? Svörin? Engin. Þannig liggur í því og þegar verið er að tala um skort á samráði þá ætla ég bara að benda á, á sama tíma og ég hafna því algjörlega að um slíkan skort sé að ræða af hálfu ráðuneytisins og þeirrar sem hér stendur, að þá gengur samráðið líka í tvær áttir og það veit hv.

ekki aðeins á mögulegar auknar tekjur af breyttu veiðigjaldi heldur einnig áhrif þess á rekstrarforsendur í sjávarútvegi og þannig aðra tekjuöflun ríkissjóðs. Það er ekki nóg að áætla tekjunám í tómarúmi. Við lifum nefnilega í raunheimum, frú forseti. Rétt skal vera rétt, sagði einn hæstv. ráðherra. Að mati ótal sérfræðinga í stjórnsýslunni sem og samkvæmt ótal varnaðarorðum frá sveitarstjórnum um allt land er ríkisstjórnin ekki að gera rétt. Ég vil því spyrja hæstv. ráðherra: Stendur enn til að leggja þetta mál fram óbreytt,

Frú forseti. Aftur þakka ég fyrirspurnina og tel rétt að árétta hið augljósa: Málið er drög. Málið er í samráði. Nú er verið að vinna úr þeim ríflega 100 umsögnum sem bárust. Það eru samtöl í gangi, hafa verið í gangi á meðan málið hefur verið í samráðsgátt. Það er verið að vinna úr umsögnum. Það er verið að skoða hvort ástæða þyki til að breyta frumvarpinu áður en það kemur hingað inn í þinglega meðferð þar sem það fer sinn gang, fær vonandi málefnalega umræðu, fer í þingnefndina, annan umsagnarfrest og síðan verður það klárað. En af því að hv. þingmaður spyr: Á að klára þetta? þá er svarið einfalt: Já. Síðan hitt: Af hverju er ríkisstjórnin ekki í raunheimum? Ég ætla bara að segja þetta: Ríkisstjórnin er í raunheimum með almenningi. Má bjóða minni hlutanum að koma með okkur?

Virðulegi forseti. Það er margt í gangi hjá ríkisstjórninni í auðlindamálum. Í fréttum í vikunni var fjallað um deilur ríkisins og Landsvirkjunar varðandi rentu fyrir nýtingu auðlinda vatns og vinds í tilfelli Hvammsvirkjunar annars vegar og Búrfellslundar hins vegar. Því vil ég spyrja ráðherra umhverfis-, orku- og loftslagsmála hvernig þessari gjaldtöku verði háttað, hver staðan sé á málinu og hver framtíðarsýnin Ég spyr kannski sérstaklega í ljósi þess að heita vatnið hefur að ákveðnu leyti verið undanskilið: Hver er sýn ráðherra þegar kemur að gjaldtöku fyrir nýtingu á heitu vatni, ekki síst á þjóðlendum sem eru um 40% af landinu okkar og þeim hundruðum ríkisjarða sem við eigum? Hér er ég t.d. að vísa til uppbyggingar baðlóna sem nota töluvert magn af heitu vatni yfir langan tíma, auðlind sem er í almannaeigu. Gilda að mati ráðherra sömu lögmál um rentu fyrir heita vatnið okkar og í tilfelli fyrirhugaðra samninga ríkisins við Landsvirkjun um vatnsafl og vindorku? Hvernig verður slíkri gjaldtöku fyrir heita vatnið háttað? Liggja samningar um þessi mál þegar fyrir, og heilt yfir hver er sýn ráðherra og ríkisstjórnar hvað þetta mál varðar? Ég spyr því að langtímastefnumótun hér er afar mikilvæg. Eins og hefur verið fjallað um hér í þingsal í dag er erfitt að gera breytingar eftir á. Það er miklu betra að búa vel um hnútana í upphafi.

Virðulegi forseti. Hér er spurt um atriði sem í raun heyra undir fleiri ráðherra heldur en mig og sem kalla á samhæfða stefnu þvert á ríkisstjórn. Við erum að vinna slíka stefnu þegar kemur að gjaldtöku almennt vegna orkumannvirkja. Við erum að vinna slíka stefnu þegar kemur að vindorkunýtingu og þar erum við að huga sérstaklega að sjónarmiðum um auðlindagjaldtöku. Heita vatnið er svo enn eitt spurningarmerkið. Þar stöndum við frammi fyrir spurningum sem ríkisstjórnin þarf að svara og slík stefnumótunarvinna mun fara fram. Að öðru leyti hef ég ekki svona einhverja skýra, heildstæða sýn á akkúrat þetta mál varðandi gjaldtöku þegar kemur að heitu vatni, ég ætla bara að játa það. Þetta er eitthvað sem við þurfum að fara fara betur yfir og móta okkur samræmda stefnu um. Í stjórnarsáttmála er mjög skýrt kveðið á um að mótuð verði auðlindastefna, heildræn auðlindastefna, á þessu kjörtímabili þar sem verði horft til þess að aukin hlutdeild auðlindarentu skili sér til þjóðarinnar en skili sér líka til nærsamfélagsins. Þetta hlýtur að þurfa að taka með einum eða öðrum hætti til allra auðlindanna okkar. Hér hefur verið rætt mikið um fiskinn og við erum með stýrihóp í gangi þegar kemur að fasteignagjöldum, þegar kemur að gjaldtöku vegna orkumannvirkja og þar og þar sem er jafnframt snert á gjaldtöku vegna orkuframleiðslu. Þarna eru, eins og hv. þingmaður bendir á, stórar spurningar sem þarf að svara og sú vinna mun fara fram og þau svör verða veitt hér vonandi síðar

Virðulegi forseti. Ég þakka hæstv. ráðherra fyrir svarið og hvet hann til að horfa á heita vatnið í þessu heildarsamhengi því að skýrleiki um þessi mál er mikilvægur fyrir alla aðila. Það er mikilvægt fyrir fjárfesta sem eru að fjárfesta í uppbyggingu ólíkra verkefna, það er mikilvægt fyrir sveitarfélögin og það er líka mikilvægt fyrir almenning sem er, þegar við erum að tala um nýtingu á þjóðlendum, eigandi auðlindarinnar. Mig langar í framhaldinu að kanna afstöðu ráðherra til rentu af jarðefnanýtingu því að í dag má segja að flytja megi Ísland úr landi án þess að greiða svo mikið sem 1 kr. fyrir það í formi rentu fyrir útflutt jarðefni. Ljóst er að ásókn í jarðefni er að aukast á heimsvísu og meira að segja sandur hefur verið að hækka í verði sem okkur Íslendingum finnst kannski ekki vera mikil auðlind í sjálfu sér.

kannski bara skýran lagaramma um. Lagaumgjörðin er að sumu leyti hönnuð í kringum eitthvað allt annað heldur en þær áskoranir sem við stöndum nú frammi fyrir þannig að ég held að það sé óhjákvæmilegt í þessari heildstæðu auðlindastefnuvinnu sem stendur fyrir dyrum að horft verði sérstaklega til lagaumgjarðarinnar þegar kemur að efnistöku. En þá þurfum við líka að skoða spurningar um auðlindarentu og ekki síst þegar um er að ræða þjóðlendur og jarðir í eigu ríkisins. Ég held að þetta sé þörf umræða og ég og ég er boðinn og búinn að eiga áframhaldandi samtal við hv. þingmann og fulltrúa hér á Alþingi um það hvernig við komumst áfram með þessi mál, því að rétt eins og það sem hv. þingmaður spurði um áðan þá mun það kalla á samhæfingu nokkurra ráðuneyta. Og því betra